da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutno 94 narodna poslanika i da imamo uslove za

kulture i informisanja.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.Pisanim putem amandmane je povukao narodni poslanik Miladin Ševarlić na čl. 15. i 20. Predloga zakona.Primili zakona.Primili ste izveštaje nadležnih odbora.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na

Predloga zakona o Memorijalnom centru „Staro Sajmište“ promeni u naziv koji odgovara izvornom značenju tih stratišta ili koncentracionih logora, kako ste definisali, u vreme Drugog svetskog rata. Tada je bio „Logor Zemun“, i mislim da ne treba menjati nazive koji predstavljaju faktičko stanje u vreme kada su vršeni zločini na tom prostoru.Takođe, ako ostane „Staro Sajmište“, s obzirom da ćemo verovatno iseliti i sadašnji Beogradski Sajam, onda u dogledno vreme treba da se promeni opet naziv u Memorijalni centar „Najstarije Sajmište“, ako ovaj bude stariji od tog.Zato predlažem da ostane takav naziv. o tome izvršio konsultacije sa ljudima koji su radili magistarske teze na tu temu iz Instituta za savremenu istoriju i ne vidim razloga zašto bismo bežali od činjenica koje su važile za vreme Drugog svetskog rata. Hvala.

iz sledećeg razloga. Amandman glasi: „U Predlogu zakona o Memorijalnom centru „Staro Sajmište“ naziv predloženog zakona menja se i glasi: Zakon o Memorijalnom centru „Logor Zemun.“Naziv „Staro Sajmište“ je odomaćen naziv i mislim da malo ko, naročito od nas koji smo malo stariji u Srbiji, nije čuo za logor „Staro Sajmište“. Bilo kakva promena ovog naziva, barem po mom ličnom mišljenju, bi se mogla doživeti kao uvreda za žrtve, jer je to odomaćen naziv i za njihove potomke.Prema tome, ja se u svoje ime, a verujem i u ime svojih kolega odlučno suprotstavljam promeni ovog imena.Drugi razlog zašto mislim da ne treba da se menja

„Logor za Jevreje Zemun“ i u njemu su bili smešteni beogradski Jevreji, Jevreji iz Srbije, u jednom malom delu Romi, odnosno romska populacija.Nakon, kako su to nazvali Nemci jedni užasnim nazivom, rešavanja jevrejskog pitanja, on je postao logor za sve one koji su se suprotstavljali nacističkom režimu, ali se ni tada nije zvao logor Zemun, nego se zvao „Anhaltelager Zemun“, odnosno Prihvatni logor Zemun. Dakle, ime logor Zemun nije nikakvo istorijsko ime, jer on je on imao dva imena različita. On je prvenstveno osmišljen kao logor za Jevreje.Mislim Jevreje.Mislim da ime „Staro sajmište“ je jedino moguće i jedino odgovarajuće ime, s obzirom na odomaćen naziv i s obzirom na to da sve žrtve i svi potomci žrtava ovaj logor pamte i znaju pod tim imenom.Drugu stvar koju bih hteo da kažem, koja mislim da je vrlo važna zbog građana Republike Srbije, jeste da ovaj logor, bez obzira na to što bi neko pogrešno mogao da pomisli zato što se on danas nalazi na teritoriji Beograda, nikakve veze sa Srbijom i Srbima nije imao.Podsetiću vas da Srbija ni postojala u Drugom svetskom ratu, jer je podeljena na određene okupacione zone, pa su tako Bačka i Baranja bile pod okupacijom Mađarske. Banat je bio pod nekom delimičnom autonomijom Nemačkom, ali u suštini je bio deo nemačke okupacione zone. Jugoistočna Srbija i delovi južne srpske pokrajine su bili pod okupacijom Bugarske. Drugi deo južne srpske pokrajine KiM bio je pod okupacijom Italije.

bez obzira što oni baš nisu imali mnogo prava da postavljaju bilo kakve zahteve, koji je stigao sa nemačke strane, bio je da ne bude ni jedan stražar, niti bilo ko zaposlen u tom logoru srpske nacionalnosti. Dakle, ovim logorom je upravljao Gestapo, odnosno nemačka specijalna policija. Jedini Srbi koji su prošli kroz ovaj logor su bili žrtve, odnosno zatvorenici. Apsolutno čitavim procesom su upravljali Nemci. Dakle, od vršenja egzekucija nad Jevrejima, koje su vršene u jednom kamionu smrti, koji se zvao „dušegupka“, a koji su vozili pripadnici SS trupa, do čak toga da su ukop nadgledali pripadnici nemačke policije, odnosno ordnungspolicaj.Dakle, Srbi i Srbija apsolutno nikakve veze sa ovim logorom nemaju, to naši građani moraju da znaju, bez obzira na to što su on danas nalazi na teritoriji Beograda. Naprotiv, mi smo bili samo žrtve, isto kao i Jevreji, isto kao i Romi, ovog logora.Zahvaljujem.

ovo su velike stvari i veliki trenuci za naš narod, za sve one koji su stradali u ovim strašnim logorima tokom Drugog svetskog rata i pogotovo na Starom sajmištu.Neki se toga nisu setili ni 12 godina dok su vladali Srbijom, ali danas u njihovim natpisima, u njihovim programima, u njihovom političkom delovanju, onih koji ne dolaze u ovu Skupštinu više od godinu dana, onih koji su okupljeni oko tajkuna, kriminalca Dragana Đilasa, oko njegovih, mogu slobodno da kažem, mafijaša, oko njegovih aktivista i funkcionera, možemo da vidimo to da ne samo da provejava taj duh prošlosti, taj duh zločina i relativizacije istorije iz Drugog svetskog rata, a provejava kako? Tako što oni pozivaju na to da se u Srbiji ponovo veša, da se u Srbiji ponovo ljudi ubijaju na osnovu ideoloških razloga, verskih razlika i svakih drugih razlika.Zašto to govorim? Juče i svakog dana, naravno, ali juče, naglašavam, na Jutjub nalogu mom, na Internetu, je izvesni Dušan Milojević, član Saveza za Srbiju, njihovih političkih stranaka, napisao sledeće:

Ode na internet i pogleda. Bukvalno svaki građanin naše države, koji ima pristup internetu, može da vidi da je osnova delovanja Dragana Đilasa, odnosno Saveza za Srbiju, Ljotićevca Boška Obradovića, Jeremića i ostalih fašizam, nacizam, da je njihov glavni politički ideolog, zapravo, Adolf Hitler, da njihova ideja jeste uništavanje svega što je srpsko, svega što je normalno, svega što je pristojno.Oživljavanje na ovaj način ideje Adolfa Hitlera u okviru Saveza Srbiju, Dragana Đilasa jeste pljuvanje po grobovima svih žrtava i Starog sajmišta i Banjice i Kragujevca i svih ostalih velikih stratišta srpskog naroda i Jevreja i Roma i svih onih koji su stradali u Drugom svetskom ratu.Dok se u Narodnoj skupštini Republike Srbije vodi debata i govori o Memorijalnom centru Staro sajmište, čuli smo i od mog kolege prethodnog zašto je to značajno, čuli smo i od ministra kulture i brojnih mojih kolega koji su govorili prethodnih dana, neki iz Saveza za Srbiju, predvođeni Draganom Đilasom, žele da ožive Adolfa Hitlera, pa to nude građanima Srbije i kažu da nas treba zatvarati u koncentracione logore, da treba da nas ubijaju, kao što je to radio Hitler. Građani Srbije to vrlo dobro prepoznaju i građani Srbije znaju ko, šta i zašto radi danas u Republici Srbiji, ko i zašto se poziva na ovakve monstruozne ideje, ko i zbog čega oživljava ideju nacizma, fašizma, ideju Ljotićevaca, ko i zbog čega je na toj strani. Njihovo lice vidimo. Vidimo i lice i Aleksandra Vučića.Kažu da je Srbija lice Aleksandra Vučića. Jeste, to ono najlepše lice Srbije je danas na strani Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. To lice je lice sećanja

dobra je stvar da smo došli u situaciju da napravimo ovaj memorijalni centar. Normalno, treba povesti računa i da ime, odnosno naziv memorijalnog centra odgovara zbilji, odnosno da odgovara istorijskom trenutku kakav je bio u vreme kada je on nastao.Ja verujem da ćemo imati snage da se dogovorimo i sa našim prijateljima Jevrejima koji su u tom logoru najviše stradali i u budućnosti će se naći jedno rešenje koje će da bude prihvatljivo za sve, tako da nema potrebe da se oko toga raspravljamo.Gospodin ministar, koji je nadležan za to, učiniće sve napore, verujem, da se to pitanje reši na zadovoljavajući način. mi Srbi imamo jednu manu, da lako zaboravljamo sve ono što su nama i na našoj teritoriji učinili neki drugi i volimo da prihvatimo na sebe krivicu i za ono gde uopšte nema naše krivice.Zato apelujem da stvorimo u budućnosti takvu sliku, odnosno takav ambijent gde ćemo voditi računa o svemu što je bitno i važno za Srbiju.Ja sam imao juče posetu žena iz Organizacije „Kolo srpskih sestara“ koje, gospodine ministre, danas imaju jedan veliki problem i kažu da se plaše da će doći u situaciju da ta organizacija, koja je stvorena 1903. godine i u kojoj su bile veoma značajne žene, recimo slikar Nadežda Petrović, recimo slikar Nadežda Petrović, nestane. Zato vas u njihovo ime molim, oni će vam se obratiti da ih primite i da vidite koliko i kako može da im se pomogne.Hvala lepo. Zahvaljujem, predsednice.Drage kolege, uvaženi građani Srbije, želim da kažem da mi je žao što danas ne sedimo svi ovde u ovoj sali, jer ovo nije tema na kojoj bi bilo ko trebao da bojkotuje rad parlamenta i da nije prisutan, da učestvuje i da doprinese u radu i u donošenju ovakvog zakona, jer ovo je civilizacijska stvar.Puna

Mogli su da imaju opravdanje za to i ne bi mogli da imaju nijednu reč kritike da su se našli danas i prekjuče, kada smo raspravljali o ovome, i da su dali svoj doprinos i da su pokazali da su zaista za savremenu, demokratsku, evropsku Srbiju.Što se tiče amandmana, stvarno sam i ja bio u nedoumici šta da kažem, ali precizan naziv tog logora je bio "Jevrejski logor Zemun". Tačno je da je odomaćen izraz "Staro sajmište", koje u to vreme nije bilo staro sajmište, bilo je novo sajmište, napravljeno u vreme Kraljevine Jugoslavije, savremeno sajmište koje je, nažalost, pretrpelo u napadu 1941. godine određena oštećenja i onda su ga Nemci iskoristili za to da naprave od njega logor u kome su, kao što je već rečeno,

hiljada njih, koji su živeli u veoma lošim uslovima, kratko vreme, koliko su još tu živeli, koje su grejale samo četiri male peći. Sprovođeni su tu i Romi, kako je rečeno, u prvom navratu oko 500 Romkinja sa decom, ali znate na osnovu čega? Na osnovu rasnih zakona nacističke Nemačke.Mi često ovde govorimo o fašizmu, međutim, i u to vreme je bilo razlike i trebalo je biti razlike, a i došli smo do ovoga termina koji imamo - Staro sajmište, zbog toga što se komunistička vlast posle 1945. godine trudila da i ovakve zločine na neki način sakrije, iako je ovde govoreno drugačije, i da ih predstavi drugačije.Fašističke države jesu bile Italija i i Španija, na primer, ali još gore države od fašističkih su bile dve jedine nacističke ili nacional-socijalističke države u istoriji čovečanstva, a to su Nemačka i NDH ili Nezavisna država Hrvatska. Em u socijalizmu nije trebalo govoriti na loš način, pa i sam termin je bio problematičan, em je Hrvatsku trebalo zaštititi od toga da je da je nacistička zločinačka tvorevina, trebalo je predstaviti da smo svi imali izdajnike u to vreme.Nažalost, bilo je kolega koji su kada su govorili o tome opet spomenuli da su četnici bili izdajnici ovde, iako mi imamo zakone države Srbije, iako smo na osnovu istorijskih činjenica izjednačili jugoslovensku vojsku u otadžbini i partizanski pokret kao antifašističke pokrete. Ja bih molio kolege da to više ovde ne govore, jer je to istorijska činjenica i dokazano.Isto tako, moramo reći da je tačno i ovo što je kolega Bauer rekao oko kamiona, na koji su način ubijani ljudi. Oni su lagani, da ih voze na drugo mesto, stavljani su u taj kamion, a onda izduvnim gasovima ubijani na putu do Jajinaca, gde su odmah bili, neko bi rekao sahranjivani u masovnu grobnicu, a mi možemo samo reći - pokopani, pobacani u masovnu grobnicu.Oni nisu, i to se mora već jednom jasno reći, a i time ću završiti, oni nisu ubijani zato što su bili antifašisti, kako neki žele da predstave. Naravno da su bili antifašisti Jevreji i Srbi, jer to je naše vaspitanje, tradicija. Normalno da Srbi koji su bili za boga, kralja i otadžbinu nisu mogli da podržavaju fašizam, to je bilo nenormalno, to nije bilo srpski, i normalno je da su bili antifašisti.Ali, Jevreji i Romi u ovom logoru nisu ubijani zbog toga, nego su ubijani po rasnom zakonu, zato što su bili Jevreji, kao što je 700-800 hiljada Srba u tom ratu, žena, dece, civila, ubijano zato što su bili Srbi i pravoslavci. I to je bio razlog. A to se od 1945. godine naovamo krilo, jer su hteli da nam prodaju priču o bratstvu-jedinstvu, jer su hteli da nas sve nazovu i za sve da kažu da smo se na isti način ponašali, a nismo.Srbi su imali dva antifašistička pokreta, nažalost, u građanskom ratu između sebe, dok su ostali sarađivali sa okupatorom i ubijali nas zato što smo Srbi i pravoslavci.To je problem danas u Crnoj Gori.

Oni su na taj način vaspitavani, učeni, zadojeni, što bi neko rekao. Što kaže vladika Amfilohije - dal su soj ili nesoj, neka sami razmisle. On je upotrebio jedan drugi termin - nesoj. Ali, oni ne razumeju šta im se dešava. Oni ne razumeju zašto narod izlazi na ulice i zašto brani svoje svetinje. Oni to ne mogu da shvate, jer je to suprotno onome što jeste, što je narod, što Srbi i Crnogorci jesu, ali oni su učeni drugačije. Verovali su u laži.Ja zato ovo govorim i zato smatram da je ovaj zakon bitan, da već jednom napravimo razliku i da se zna za šta su Srbi ginuli i ubijani i da se zna zašto su Jevreji ubijani i da se zna zašto su Romi ubijani, jer samo tako ćemo napraviti savremenu i evropsku Srbiju i samo tako ćemo ići dalje, jer moramo da nekim stvarima kažemo i da prestanemo da govorimo na način koji nije tačan i da prestanemo da govorimo o onom cvetu tamo u Jasenovcu kao nekim žrtvama borbe protiv fašizma, jer to nije je da, jer smo vodili borbu protiv fašizma, ali oni su žrtve bili samo zato što su bili Srbi i pravoslavci. Mi naše svetinje moramo da branimo. Mi naš narod moramo da branimo, jer to je deo naše tradicije, naše kulture, naše istorije i evropske tradicije. Hvala. Zahvaljujem, poštovana predsedava-juća.Amandman, naravno, ne treba prihvatiti zato što je iskrivljavanje istorijskih činjenica jako opasno. Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem upravo se bori protiv iskrivljavanja istorijskih činjenica.Sem iskrivljavanja istorijskih činjenica, ovde se očigledno radi i o neznanju. Naime, Memorijalni centar „Sajmište“ kao kulturno dobro proglašeno je još 1987. godine i ta odluka objavljena je u „Službenom glasniku“. Ali, naravno, ne treba ni čuditi što danas imamo ovakve amandmane.Naime, moram da podsetim da je Dragan Đilas u vreme vršenja svoje vlasti Rome iz naselja Belvil trpao u limene kontejnere.Moram

držana slika Dragog Jovanovića, saradnika nemačkog okupatora, zastupnika ljotićevskih ideja i onog uz čiju je pomoć nemački okupator u Kragujevcu izveo đake na streljanje.Danas bi neki da se fašizam povampiri. Mržnja je osnov i pokretač svakog fašizma. Srbija je zemlja antifašista. Srbija je zemlja slobodarskog naroda. Srbija je zemlja u kojoj se sve žrtve poštuju, ali se ne zaboravljaju ni srpske žrtve.Ono

i kojim se prvi put obeležava sećanje i pravim imenom nazivaju svi oni zločini koje su ustaše na prostoru NDH vršile i prema srpskom i prema jevrejskom i prema romskom narodu i svim antifašistima.

pojmove, odnosno opovrgavanje mog predloga sa navodima izvrnute istorijske činjenice i neznanja. Ne znam ko izvrće istorijske činjenice i ko ima neznanje.Prvo, u članu 2. stoji, u zadnjem redu, „Jevrejski logor Zemun“ i „Prihvatni logor Zemun“. Znači, u oba ta naziva postoji zajednički imenitelj logor Zemun. To su istorijske činjenice. Dakle, nije ni izvrtanje istorijskih činjenica, niti je neznanje.Drugo, ovde su, nadam se, prisutni članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Kada smo razmatrali Predlog zakona o ratnim memorijalima, ja sam bio na Odboru i tražio sam da se Pojmovnik odrednica, koje se sadrže u tom zakonu, dopuni sa odrednicom koncentracioni logori. Bio sam odbijen i na plenarnom zasedanju ove Skupštine sa obrazloženjem ministra Đorđevića da koncentracioni logori predstavljaju ostala obeležja ratnih memorijala.O čijem neznanju se radi vidi se sada u članu 2, jer ovde stoji, u predzadnjem redu, „negovanja sećanja na žrtve nacističkog koncentracionog logora“. Dakle, sada smo, ovim zakonom, uveli pojam koncentracioni logori i za šta sam se ja zalagao još kad smo razmatrali Zakon o ratnim memorijalima.Govoriti o nečijem neznanju zaista je neprimereno. Imam i lični pijetet, zbog porodičnih obaveza prema logoru koji je delimično bio u funkciji ovih logora u Zemunu.Osim toga, pored toga, pored ova dva logora, „Jevrejskog logora Zemun“ i „Prihvatnog logora Zemun“, postojalo je još jedno logorsko mesto na teritoriji današnjeg Novog Beograda ili Zemuna, pardon, Novog Beograda, a to je u zoni tzv. Parka prijateljstva, da ne govorimo o ostrvu u akva teritoriji Dunava, gde je vršeno streljanje.Prema tome, moje je bilo da predložim. Kao što prvi put niste prihvatili moj predlog koji je bio osnovan, tako ni ovog puta nećete da prihvatite predlog koji je, takođe, osnovan.

reagovati.Moram priznati da meni nije jasno zašto je, voleo bih da čujem i od strane gospodina ministra, odbijen ovaj amandman profesora Ševarlića. Dakle, i pogotovo kako se to može odbijati pozivom na istorijske činjenice ili na iskrivljavanje istorijskih činjenica. Ako je išta činjenica to je da, niti je to u tom trenutku, kao niko ga nije zvao Sajmište, pogotovo ne Staro, taj logor je u tom trenutku bio novo Sajmište, tek nekoliko godina stara ta lokacija.Druga činjenica je isto tako da sam izraz Sajmište, novo ili staro, možda više od samog izraza Zemun može da dovede u sumnju, možda može da dovede u sumnju nekoga ili u nedoumicu, bolje reći, na šta se to odnosi i ko je tu

Staro Sajmište ostavlja i prostor oko te ili daje prostor i za tu pogrešnu interpretaciju, koja, nažalost, postoji u jednom delu naše javnosti, da se pokuša, kažem, falsifikovanjem, iskrivljivanjem činjenica dovesti to na neki način u vezu, to stratište i taj koncentracioni logor, sa Srbijom i Srbima koji vezu sa tim logorom zaista imaju, ali samo i isključivo kao žrtve.U svakom slučaju, ja uvažavam i argumentaciju kojom se možda ne prihvata taj amandman, ali samo apelujem da se zbog važnosti, ozbiljnosti i, kako je rekao, težine teme klonimo olakih kvalifikacija, diskvalifikacija kojim se neki dnevno-politički, trenutni protivnici, okršaji, onda žigošu i pokušavaju diskvalifikovati pripisivanjem i povezivanjem sa ovim najmračnijim detaljima i delovima istorije, ne samo ovog podneblja, nego i čovečanstva uopšte.Prosto bih apelovao na diskutante da malo lakše, barem povodom ove teme, potežu argumente ko je fašista, ko nije, ali nezavisno od toga, ovde čujem od ministre, dakle, obrazloženje zbog čega smatra on, odnosno oni koji su radili ovaj stručni predlog da i za Zemun, logor Zemun nije adekvatan i da je bolje umesto toga koristi izraz „Staro sajmište“,

stavove.Podsetiću samo na činjenice, nije bitno kojim ću ih redom izlagati, činjenice su nesporne. Pored ostalog, oblast Staro sajmište je proglašeno za kulturno dobro 1987. godine i onda je teško menjati taj naziv.Konačno, ako ćemo biti sasvim pedantni, kada je reč o nazivima, logor se nikada nije zvao Zemun ili zemunski logor, već se zvao na nemačkom „Judenlager Semlin“ i „Anhaltelager Semlin“. Sada, to kako su Nemci doživljavali šta je Zemun, a šta nije, opet je pitanje za Nemce iz onog vremena, a od kojih većina, na svu sreću, nije živa. Govorim o nacistima.Dakle, u kulturno-istorijskom sećanju ovog naroda, taj prostor, govorim o predmetnom prostoru, je bio svečano otvoren i namenjen svetskoj izložbi 1937. godine i tada nije zvan „Staro Sajmište“, budući da nije bilo nikakvog drugog Sajmišta, osim tog. On je taj naziv dobio pošto je izgrađeno novo Sajmište, ali u svakom slučaju reč je o prostoru koji je višedecenijskim postojanjem, pogotovo ovim tragičnim, istorijskim iskustvima, stekao taj naziv koji se ukorenio u našem narodu i u našem kulturno- istorijskom pamćenju.Toponimska oznaka Zemun u nazivu, mada je možda i to trebalo pomenuti, to nije mnogo bitno, ali eto reda radi, pored ostalog, taj naziv „Judenlager“, odnosno Jevrejski logor Zemun na nemačkom i na srpskom sadrži jednu otrovnu notu cinizma. To nije „Judenlager“ ili jevrejski logor. To je logor za Jevreje, a ne jevrejski logor, pa se i tu nalazi jedna stvar koju su koju su Nemci tako opako i podlo nazvali, kao da su to Jevreji napravili sami. To je bio logor za Jevreje u prvom fazi svog postojanja, do polovine 1942. godine.Kasnije kada je veći broj ili najveći broj Beogradske jevrejske zajednice bio ekstreminisan, ubijen svirepo, nisu svi na svu sreću, i to se često prenebregava isto zato što, dodao bih, na ovom mestu nisu svi Beogradski Jevreji istrebljeni u

svi su znali ko su oni, zašto su promenili ime i niko ih nije odao.Pomenuću slučajeve recimo legendarnog profesora FDU Hua Klajna, pa glumice Rahele Ferari itd. Znači, tih slučajeva je bilo uprkos tome što pojedine škole mišljenja žele da natovare i Beograđanima onog vremena odgovornost za nešto sa čim oni ne mogu biti povezani. To što su pojedini delovi policijskog aparata ili uprave vršili sitne tehničke poslove vezane za ukupnu nacističku vlast u Beogradu, ne može

koji su davali najveći broj članova.Prema tome, ne vidim da problem proističe iz naziva. Nazivom Zemun nikada nije smatran taj prostor

To što su Nemci to nazvali za potrebe svoje administracije, nisu imali drugi toponim, pošto je to bila močvara itd. prostor koji nije imao svoj naziv i svoju bližu odrednicu, ne treba nas nužno da obavezuje, možda je i mogao da se nazove, ali taj logor nije bio u Zemunu, niti je to sad Zemun, a kamoli onda kada je Zemun bio mnogo manji.Prema tome, mislim da naziv „Staro sajmište“ Memorijalni centar, zato što se radi o dva logora, nemojte da to gubimo iz vida, imamo dva logora na istom mestu. Potreba za jednim logorom nažalost je prestala da postoji posle godinu dana zbog tragičnih posledica nacističkog orgijanja kada je reč o Holokaustu, ali se pojavila druga tragična potreba

ljudi iz Potkozorja, iz Banije i sa mesta najvećeg stradalništa srpskog naroda da bi ovde doživljavali svoje tragične ishode.Ukupnim ishode.Ukupnim nazivom Memorijalni centar „Staro sajmište“ čuva se kultura sećanja i uspomena na dva događaja i dva istorijska trenutka koji su obuhvaćeni istim užasom, istim istorijskim zločinačkim motivima, ali po svom unutrašnjem sadržaju imaju izvesne razlike. Upravo zato je struktura ovog zakona napravljena tako, odnosno Predloga zakona da se kroz dva muzeja u sastavu vrlo pedantno zbog međunarodne saradnje i zbog fondova i zbog unutrašnje organizacije i zbog programskih saveta uspomene na te dve katastrofične slike čuvaju na doličan i dostojan način.Ne opovrgavam sasvim logiku koja je iz vaših stavova proističe da bi se to moglo, ne bi bilo zabranjeno, nedopušteno, ne bi bilo ideološko ili političko nasilje, nazvati to u nemačkom prevodu, ali bismo onda, ako bismo bili pedantni, trebalo da nazovemo kako je u nemačkom glasilo, odnosno u srpskom prevodu prihvatni logor Zemun u fazi dva, odnosno Jevrejski logor Zemun u fazi 1, ali jednim pojmom koji obuhvata ta oba tragična fenomena, koji je vezan za tradiciju i Beograda u nazivu, koji je utkan u našu kulturu sećanja, ja mislim da se ne vrši nikakva, kako bi rekao, nikakvo nasilje nad istorijskim činjenicama, nad okolnostima, nad onim što jeste smisao svega ovoga, to je negovanje kulture sećanja. Hvala.

Hvala lepo.Nema razloga da ponovo ponavljam ove činjenice i neću ih ponavljati ni u kontekstu svih drugih članova koji proizilaze praktično iz prvog predloga od amandmana 1. koji se odnosi na naslov. Stvar je predlagača i ove Skupštine da usvoje ili ne usvoje. Moje je bilo da predložim, kao što sam to činio i prilikom usvajanja Zakona o ratnim memorijalima kada niste imali razumevanja za pojam koncentracionih logora, imajući u vidu da sam kao zaposlen na Beogradskom univerzitetu na prvoj specijalizaciji doživeo upravo zbog ovih istorijskih činjenica izuzetno veliku grdnju mog profesora, stručnjaka na SGGU u Varšavi kada sam mu rekao da idem u Krakov – i šta ćete da radite kolega, da posetim Auštvic, rekao mi je – sram vas bilo. Zar vas u toj kapitalističkoj Jugoslaviji, u ono vreme socijalističkoj Jugoslaviji nisu naučili kako se poštuju nacionalna osećanja nas Poljaka, nije Aušvic nego Osvencin.Prema tome, slažem se da ne treba primeniti nemački naziv, ali treba primeniti lokaciju koja je bila u nazivu tih logora, oba logora.Nije tačno da tamo nije bilo Srba i sa teritorije Srbije. Pitajte istoričare koji su to obradili u okviru magistarske teze, pitajte Institut za savremenu istoriju, pitajte Institut za ratne memorijale itd. Hvala.

Lepo je to od vas i dobro je što vi kao predstavnik izvršne vlasti tako postupate u parlamentu i pokušavate da svakog od vas i svakome od njih iz opozicije razjasnite nameru ovog zakona i sve ono što se u njemu nalazi.Ali naš narod je davno rekao – nije bitno šta vam kažu, nego ko vam to kaže. Primetili ste da se među borcima protiv fašizma danas ističu poslanici opozicije, ali nije bitno šta oni kažu, već ko su oni. Pitate se – kako? Objasniću vam. U jednom momentu su rekli da čak i na neki način državu Srbiju i Srbe možda neko zlurado povezati sa fašizmom i svim onim što se dešavalo na mestu Starog sajmišta u toku Drugog svetskog rata. Državu Srbiju niko ni na koji način ne može povezati sa fašizmom do eventualno njihovi politički lideri. Evo kako. Šta je drugo nego fašizam, pitam se, nego kada politički lider poslaničke grupe kojoj pripadaju ova uvažena gospoda Srbiju uporedi sa čistom vodom, a sve oni koji kroz nju prolaze nazove materijom kojom tu čistu vodu prljaju. Nije li to samo po sebi ideologija koja je najbliža fašističkoj?Šta li je drugo do fašizam kada uzmete vešala, stavite ih na Terazije, a setite se da su vešala ta Terazije stavljali samo fašisti tih godina prošlog veka? Šta li je drugo nego fašizam kada njihov politički saborac Marinika Tepić predsednika države Srbije nazove Hitlerom? U redu je što vi to pokušavate da na jedan pristojan način objasnite pre svega zbog građana Republike Srbije, ali ja napominjem da i ove činjenice imate u vidu da je veoma važno sa kim razgovarate i šta je nju njihove u stvari prave namere i šta je njihova prava ideologija.Što se tiče samog zakona, vi znate, ministre, da smo mi iz SNS već u načelnoj raspravi rekli da podržavamo ovu stvar koja se prvi put radi na jedan pravi način, doduše mnogo vremena je prošlo, ali jedna stvar koju smo toliko vremena čekali i koju ćemo mi svakako podržati u danu za glasanje i to je ono što se tiče podrške nas iz SNS. Hvala.

odgovorim u skladu sa temom koja je na dnevnom redu.Želeo bih samo da iskoristim ovu priliku, a vi ste dotakli toga, vrlo često se pominje to da je Srbija u određenoj meri ili srpski narod ili Beograđani, srpski narod, u nekom delu sarađivao sa nacistima, pogotovo kada je reč o Jevrejskom logoru Zemun.Moramo jednom da stavimo tačku na takve zlonamerne mistifikacije. Svakako da je ovde postojao pokret Dimitrija Ljotića, i svakako, da je u tom pokretu njegovom delovanju i postojanju bilo elemenata saradnje sa nacizmom, ali nacizam je bio takav i toliki fenomen u Evropi onog doba i pre samog početka Drugog svetskog rata, da je mnogo veći nacistički pokret postojao u Engleskoj. Evo, to verovatno znamo, da je Oslom Mozli, engleski nacista, crnokošuljaš, okupljao ogroman broj Engleza u jednom vrlo jakom nacističkom pokretu u sred Engleske. Podsetiću da su poslednji branioci Rajhstaga, sa nacističke strane bili kontraintuitivno, ne Nemci, nego Francuzi, pripadnici SS divizije Šarlo Manj, odnosno Karlo Veliki, i to ne Nemci iz Alzasa u Francuskoj, nego Francuzi.Prema tome, i Engleska i Francuska, da ne govorimo o Španiji itd, i u mnogim drugim zemljama Evrope, imali su u svojoj društvenoj strukturi frakta, odnosno fenomena fenomena zvanog nacizam, ali to je apsolutni izuzetak od pravila. Srpski narod je u Drugom svetskom ratu, verovatno uz SSSR, odnosno ruski narod, dao najveći broj žrtava u borbi protiv tog svetskog zla. Onoliko stanovnika, ne samo Srbije, jer to je bila Kraljevina Jugoslavija, prostor na kome je obitavao srpski narod je bio predmet genocida i masakra nezabeleženog u istoriji balkanskih prostora u borbi našeg naroda protiv zla nacizma, zla fašizma i zla rimokatoličke pošasti onog vremena, zvanog ustaštvo. To su istorijske činjenice.Svako onaj ko u kolopletima događaja Drugog svetskog rata prođe jednog, deset ili pedeset saradnika Dimitrija Ljotića, marginalne istorijske pojave, i za ondašnji trenutaka i za sadašnji trenutak i za bilo koji trenutak, reč je o osobi ili o grupi, ili političkoj partiji, ili o bilo čemu, zlih i opasnih namera. Možda je usvajanje ovog zakona, odnosno debata o njemu, prilika da se i ovo pomene. Hvala na pažnji.

Dame i gospodo, kada smo govorili i usvajali Zakon o ratnim memorijalima, a i sada kada govorimo o Zakonu o memorijalnom centru „Staro sajmište“, mi naglašavamo da nijedno ni drugo nije par ekselans političko pitanje, već da je ovo pre svega, patriotsko pitanje i odnos i Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva, a i narodnih poslanika prema ovom zaista izuzetnom važnom pitanju. Dobro je da se ovo našlo na dnevnom redu i dobro je da će na kraju rasprave ovaj predlog zakona, svakako, biti usvojen.Zato nije dobro kada poslanici vlasti pokušavaju da ovo predstave kao nešto prvi put u životu, prvi put u svetu, znate, degutantno je kada na ovoj temi raspravljamo o postojanju sveta od 2012. godine, postojao je mnogo pre 2012. godine, i postojale su mnoge žrtve i postoje mnogi memorijali, da li spomenici, da li groblja, i nije ovo prvi memorijalni centar. U Jasenovcu postoji memorijalni centar, nije to samo cvet, kako neko malopre reče, to šta ustaška država i njihovi zvaničnici žele da naprave od Jasenovca, tu smo delom odgovorni mi i mi u Srbiji, odnosno Vlada Republike Srbije koja dozvoljava da se naše knjige, da se udžbenici za našu decu, da se istorija za našu decu štampaju u Hrvatskoj, da ih štampa onaj Žužu, koji je poznat kao prvi finansijer Franje Tuđmana.Postoji, skoro je završen memorijalni centar Cer, postoji memorijalni centar Kragujevac, postoji memorijalni centar Sokolac. Ne znam ko je od vas, kada je odlazio u Republiku Srpsku, ko je imao potrebu i ko je nezvanično otišao da se pokloni na onom groblju u Sokocu i da se osvrne na onaj jedan, nažalost veliki deo tog groblja, gde su sahranjeni srpski jedinci, porodica sa Sokoca i okoline.Dakle, evo gradi se i memorijalni centar Jadovno, dakle, dobro je da se grade i novi memorijalni centri, ali imamo i postojeće i treba da vodimo računa i o njima. I ne samo o memorijalnim centrima, nego i o svakom spomeniku, o svakom memorijalu u najširem smislu te reči.Ja zaista moram, bio bi greh prema mojim precima, kada ne bih ovde i danas iskoristila priliku i pomenula, recimo u mom rodnom Livnu postoji kosturnica, kripta gde su sahranjene kosti 1587 Srba koji su u najstrašnijim mukama poklani, pobijeni i bačeni u Kraške jame Livanjskog kraja na Ognjenu Mariju 1941. godine. Te kosti su izvađene 1991. godine i sahranjene u toj kripti na Sv. Iliju 1991. godine. To je bio poslednji put kada sam bila u mom rodnom Livnu. Sahrani je prisustvovao i patrijarh srpski, tadašnji gospodin Pavle i desilo se posle toga ponovo da su ustaše proterale iz Livna. Tamo Srba danas nema i onda su razvalili tu kosturnicu, razvalili tu kriptu i naravno, kada se stanje koliko, toliko smirilo, onda smo mi potomci tih Srba koji su sahranjeni, čije su kosti sahranjene u toj kripti, sami se organizovali i sami sakupljali sredstva i ponovo obnovili tu našu kriptu.To je mesto kriptu.To je mesto gde bi trebalo upravo zbog specifičnosti, zbog toga što Srba tamo nema, što postoji srpska pravoslavna crkva, što tamo mladi sveštenici tamo mladi sveštenici borave u Livnu sve dotle dok im dece ne krenu u školu, jer srpska deca nemaju šta da traže u tim školama, da uče ono što je ideologija ustaštva. Tu biste ministre mogli da odvojite neka sredstva, da pomognete i tamo gde Srba nema, da sačuvamo uspomenu na te Srbe.U

i Italijani i sprečili dalji pokolj.Ali, recimo u selu Golinjevo, odakle je bila moja pokojna baba, pobijeno je 145 samo iz njenog prezime Pažin, ljudi, i žena i dece i muškaraca. Najmlađe dete je bilo igrom slučaja dete njenog brata koje nije imalo ni 40 dana. Najstariji je bio neki deda iz komšiluka koji je imao 97 godina.To je nažalost naša istina i te ustaše su u tom Golinjevu, kada su pobili sve Srbe, rekli – e sada, kada smo sa njima završili, hajde da se organizujete da pobijete sve pse i mačke, da ništa živo srpsko tamo ne ostane.E, i tamo obnavljamo takođe svojim sredstvima u Golinjevu, to srpsko groblje i obnavljamo crkvu koja je potpuna ruševina i zaista, evo, javno pozivamo ministarstvo da odvoji određena sredstva da i tamo napravimo te memorijale, da nas istorija i po tome pamti.Takođe, ono što je sada aktuelno i u ovom kontekstu, kada smo ranije na ovu temu govorili, ne samo od od te 2012. godine, nego i mnogo pre, tada su u javnom životu mnogi pokušali srpske radikale da predstave kao neke monstrume koji se samo vraćaju u prošlost itd. naravno, to nije tačno, mi samo želimo da se prošlost nikada ne zaboravi.Sada je možda politički momenat, ne možda, nego jeste, da govorimo o ovome o čemu danas govorimo, ali je sada politički momenat i čini mi se poslednji momenat da svi glasno progovorim o Srebrenici, da svi glasno kažemo da u Srebrenici nije bilo genocida.Vidite da se na Srbiju i na Srbe, gde god su, podigla i vrana i ala. Vidite da je Republika Srpska u ozbiljnoj opasnosti, i ako svi mi ne budemo na svakom mestu tvrdili da u Srebrenici nije bilo genocida i ako ne prihvatite našu ideju da se promeni Krivični zakonik i da svako ko javno kaže da je u Srebrenici bio genocid bude kažnjen kaznom zatvora, možemo se dogovoriti koliko, naš predlog je bio 20 godina, onda ćemo mi kao Srbi imati ozbiljnih problema. Ozbiljnih problema će imati potomci svih sadašnjih Srba i nerođena srpska deca i tome moramo najozbiljnije da se suprotstavimo i pozivamo i vas iz vlasti da se pridružite ovoj našoj akciji. Naš predsednik kroz Srbiju vodi akciju sa članovima stranke, ali ne samo članovima stranke, hvala Bogu, dolaze mnogi ljudi koji nisu srpski radikali, drži promocije, promoviše svoju knjigu „U Srebrenici nije bilo genocida“, gde je na više od 3.300 strana nedvosmisleno i nesporno dokazao da je u Srebrenici bio zločin, da je to bio strašan zločin, ali da genocida nije bilo.Moramo se odbraniti od te ljage da ostanemo kroz istoriju upisani kao genocidan narod. Nismo to i dobro svi znamo da nismo. Srbi su slobodarski narod. Naravno, na žalost izroda ima, ali zbog tih izroda ne može celo srpstvo da ostane kroz istoriju upisano u tako crnom kontekstu.Evo, i danas imamo promociju u Kruševcu. Danas je predsednik SRS u Kruševcu u 18 sati, u beloj sali Kulturnog centra, u Topličinoj broj 2, i zaista pozivamo sve Kruševljane da dođu da čuju istinu o Srebrenici. Ovo nisu nikakvi naši predizborni skupovi, uostalom izbori još nisu ni raspisani, nego najiskrenije želimo da u uho svakog čoveka uđe ta sintagma ta sintagma - u Srebrenici nije bilo genocida. Da nadglasamo Natašu Kandić, Antonelu Rihu, Čanka, Čedu i ostale koji na svakom mestu ponavljaju da u Srebrenici jeste bio genocid. Hvala vam.

bio sam i pre par godina i video sam to o čemu ste vi govorili. To je zbilja nešto što evo i sada se naježim kada se setim toga. toga. Mnogo jedinaca je tamo sahranjeno koji su poginuli u borbi za očuvanje Republike Srpske i u borbi za srpski narod, ali je bilo tu i po tri, četiri muška člana porodice koji su izginuli. Ljudi, to je nešto što je nečuveno. To čovek kada vidi tek može da shvati.Ja podržavam mnogo toga što je rekla koleginica Radeta i posebno, a i uvek sam se borio za to da se dovede u red izdavaštvo vezano za udžbenike u našim školama. Nije to samo posao Ministarstva tu treba da se zauzme i Ministarstvo kulture, jer kultura je ogledalo jedne zemlje. I, ne smemo da dozvolimo da nam u ogledalu neko iskrivljuje lik i da nam daju neke podatke koji nemaju veze sa mozgom, ni sa istinom.Mi nekako, i malopre sam to rekao, nekako lagano, ne vodimo računa, sve propuštamo, nije važno, neka, hajde pusti. Nije normalno da u Srbiji 80 miliona evra godišnje na udžbenicima zarađuju neke firme koje su iz Hrvatske ili ne znam odakle. Tu moramo da budemo jedinstveni i da se izborimo protiv toga.Sad, ja nikad nisam sumnjao

ima ništo što morate da menjate i vi, da menjamo i mi, ne napadati ličnost, nego napadati stavove. Nije, ja znam da je sad već u toku kampanja iako nisu raspisani izbori, sad, radi što boljeg plasmana na tim izborima, jedni ćemo drugima reći mnogo toga i što nije istina i što ne bi trebali da kažemo. Ja sam protiv toga. Dajte da napadamo nečije stavove, šta je urađeno, kako je urađeno, a ne da napadamo ličnosti.Ovde u ovoj našoj Skupštini, koju ne znam zašto mnogi nazivaju parlament, veoma često se vidi da i jedna i druga strana napada ličnost i da mnogo toga ružnog se govori.Pokušajmo da na tim tim važnim ciljevima, koji su važni za srpstvo, budemo koliko toliko jedinstveni i da ne dozvolimo da nam ti sa strane koji pokušavaju da unište i srpstvo i srpski narod, a to svi vidimo, svi vidimo šta se dešava u Republici Srpskoj, šta se dešava u Crnoj Gori, šta se dešavalo dole i u Makedoniji, na Kosovu, pa dajte da budemo jednom mudri i pametni, da se odupremo onima koji nam žele zlo, a ne da među nama bude pripadnika srpskog naroda i Srba koji će da se bore protiv svog naroda.Mislim da ćemo biti dovoljno mudri da to shvatimo i da u budućnost krenemo mudrošću i pameću u interesu Srba i sprskog naroda. Hvala. Hvala, prof. Stojmiroviću.Pravo na repliku, Vjerica Radeta.Izvolite. **Vjerica Radeta** Ne znam zaista na šta se odnosila ova primedba da u ovakvim raspravama ne treba da napadamo nikoga lično. Mi iz srpski radikali nikoga lično nismo napali, bar ne napadamo nikoga ko se zalaže za donošenje ovog zakona i ko se zalaže uopšte za obnavljanje i formiranje memorijala na svakom mestu gde Srba ima ili gde su Srbi ikada živeli.Ali, ne možemo zaobići glavne promotere u Srbiji, laži da se u Srebrenici desio genocid i ne verujem da je kolega Stojmirović baš njih branio. Dakle, glavni promoteri te laži su Marinika Tepić, Nenad Čanak, Čeda Jovanović, Nataša Kandić, Antonela Riha, Inicijativa mladih za ljudska prava, to su oni što su organizovali festival „Mirdita“, šiptarski festival u sred Beograda. Pogledajte malo šta na tu temu piše ona Čongradin, ona nakaza od novinara u listu „Danas“. Pogledajte takođe u tom listu „Danas“, na sajtu „Peščanika“, šta piše neki advokat Mihajlo Pavlović, koji je član Advokatske komore i dana danas, poznat po tome što zastupa kojekakve ustaše po beogradskim sudovima i po sudovima u Srbiji, ustaše koji hoće da oljagaju na svaki način državu Srbiju.Taj čovek svaki svoj tekst, taj advokat, svaki svoj tekst završava njegovom tvrdnjom da se u Srebrenici desio genocid. To je naš problem, to je problem generalno što se mi, odnosno u ovom momentu vi, jer vi ste vlast, što se naknadno setite da rešavate neki problem, a često naknadna pamet ne može biti mnogo korisna. Zato mi moramo svi na svakom mestu da tvrdimo da u Srebrenici nije bilo genocida i da kažemo da su najveći ološ i šljam oni koji tvrde da jeste i da su to Čeda, Čanak, Kandić, Riha, Mihajlo Pavlović i svi njima slični. Hvala.

ideja, niti želja da podržavam ove koje je ona nabrojila. Ja sam jedan od onih poslanika koji je nosio vaš bedž „Ovde u Srebrenici nije bilo genocida“ i majicu „Kosovo je zauvek Srbija“ i ja se toga ne stidim i uvek branim to stanovište i tvrdim da u Srebrenici nije bilo genocida.Ali, šta meni smeta, koleginice Radeta? Sada ste lepo sve rekli, ali ste imali jednu suvišnu reč po meni. Nazvali ste novinara ženu nakazom. To je ono što ja kažem da trebamo da izbegavamo, jer vi se sukobljavate sa njihovim stavom gde kažu da je bio genocid. I mi i vi i svi čestiti ljudi patriote bore to. Profesor Šešelj, kažete, večeras ima promociju knjige. Bilo bi lepo da nam je svima podelio ovde tu knjigu, ali nadam se, ima vremena, to će da se desi. Normalno je za buduće naraštaje da imaju dokumenta i pisana i snimljena, da se vidi da zbilja tamo nije bilo genocida. Ništa neće biti vaš argument ni moj jači ako nekog nazovemo magarcem, ako ga nazovemo čudovištem, nakazom itd. Zato kažem, nemojte da napadate ličnost, nego njihove stavove.

slučajno.Kolega Stojmiroviću, svedoci smo svi kada se desi da neko od tih takvih napadne predsednika vaše stranke, odnosno predsednika Republike, onda iz vaših redova čujemo sve ovakve, pa još i gore izraze. Mi nikada nismo rekli da to nije dobro, niti smo stavili primedbu. Znate kako se kaže - Prema svecu i tropar. Ne može ta Čongradin, Jerkov, Tepić itd, ne mogu imati nikakav poseban tretman.Šta to znači napadamo ženu? razumem. Ona nije žena, ona je novinar koji je plaćen sa strane, sa zapada da sve najgore piše o državi Srbiji, da sve najgore piše o srpskom narodu. O njoj ne može da se kaže nijedna jednina lepa reč. Za nju je lepa reč da je karakondžula, trenutno ne mogu gore da se setim. Za nju je lepa reč da je šljam, da je ljudski ološ. I ne samo za nju, dakle, za sve koje sam nabrojala i za sve koji pokušavaju da nametnu tezu celokupnom srpskom narodu, ne samo sada nama živima, nego i precima i onima koji će tek budi rođeni.Mi se slažemo u tome svakako, ali samo nemojte to licemerstvo, to od vas ne očekujem, kolega Stojmiroviću, nemojte da branite neodbranjivo. Jednom kada vaše kolege budu isto ovo govorile za ove što su na N1, Danas-u itd, onda intervenišite i u njihovom slučaju, a mi nikada nećemo, jer mi mislimo da svakome treba reći upravo ono što zaslužuje. **Vladimir član 2. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Mirjana Dragaš.Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman sa ispravkom.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč poslanik Mirjana Dragaš.Izvolite, gospođo Dragaš. **Mirjana Dragaš** Hvala, gospodine predsedavajući.Poštovani poslanici, ovom prilikom, kada je reč o ovom amandmanu, želim pre svega da se zahvalim Ministarstvu kulture, odnosno samom gospodinu ministru, koji je zajedno sa svojim saradnicima pokazao razumevanje za ovu jednu inicijativu, za koju sam smatrala da je opravdana sa stanovništva onoga što se događalo na lokaciji koja nam je u žargonu poznata kao Topovske šupe, koja je bila u Beogradu, i onoga što se događalo u prvom periodu funkcionisanja logora na „Starom sajmištu“.Naime, Jevrejski prolazni logor Beograd - Topovske šupe, kako je precizno nazvan u zakonu, je bio logor koji je bio osnovan prvi, koji je u Beogradu od avgusta 1941. do kraja te godine, u stvari je imao funkciju, kako su Nemci tada to i klasifikovali, kao logor za istrebljenje. Naime, nažalost, u praksi Nacističke Nemačke i režima koji je ovakve aktivnosti i ovakve pogrome, nažalost, sprovodio postojali su logori za istrebljenje i koncentracioni logori u kojima su robijaši bili robovska radna snaga, ali do smrti. Dakle, nije bilo, gotovo uopšte nije bilo šanse za preživljavanje.Ove prve logore za istrebljenje, poznati u Poljskoj su Aušvic, Belzec, Varšava, Treblinka i drugi, takvi su bili i Jasenovac, Jadovno, Stara Gradiška i takav tretman ubuduće, i u našoj i u svetskoj istoriji, u svakom pogledu treba da dobiju, ali ono što jeste tačno, to jeste da je i u Topovskim šupama ta funkcija bila, nažalost, ostvarena i prisutna.To se kasnije isto tako kao logor za istrebljenje događalo u Jevrejskom prolaznom logoru Beograd i zato sam prosto ovim amandmanom smatrala da ova dva logora u stvari u tretiranju ovog zakona treba da imaju istovetan tretman, da budu međusobno povezani u budućem proučavanju, jer kako sam član zakona kaže – Memorijalni centar „Staro sajmište“ treba da se osnuje kao ustanova kulture u interesu obezbeđivanja organizacionih kadrovskih i materijalnih materijalnih pretpostavki za obavljanje poslova u oblasti muzološke i s njom povezane obrazovno-vaspitne i naučno istraživačke delatnosti, sa ciljem negovanja sećanja na žrtve ovih teritorija, ovih predela, ovih centara i ovih mesta u Beogradu. U tom smislu sam smatrala da je potrebno ovakvo povezivanje jedne i druge lokacije na jedinstvenom mestu, jer obezbeđuje jednako proučavanje i zaštitu onoga što se događalo na prvoj lokaciji, odnosno onoga što se događalo na drugoj lokaciji. U tom smislu, smatram da je u potpunosti ostvaren cilj čitavog zakona i čitave namere. U svakom slučaju, ovim povodom želim da još jednom istaknem da je ovo jedna velika odluka i istorijski pristup koji je pokazalo Ministarstvo kulture, predsednik države, Vlada cela i svi radni timovi koji su se uključili u pripremu nacrta, odnosno predloga zakona, u stvari konačno potvrđuje da se Srbija ne stidi svoje prošlosti, ali je umela da zaboravlja žrtve svoga naroda. U tom smislu, vraćanje ovom na ovaj način pokazuje konačno našu krajnju odgovornost. Ovaj odgovoran pristup treba imati do kraja. Mislim da treba u narednom periodu zapisati svako ime, kao što su Jevreji u Jad Vašemu rekli da će on biti aktivan u smislu traženja žrtava sve dok i krajnje, poslednje ime onoga ko je stradao ne bude na tom mestu zabeleženo.Naravno, nije ovo jedina dobra odluka ovog ministarstva. Potvrdiću i ponoviću da je saradnja sa ministarstvom u ovom mandatu pokazala jedno široko razumevanje i fleksibilnost u rešavanju mnogih pitanja na koja smo u dugom ranijem vremenskom periodu prosto ostali nemi, neodgovorni i nismo ih doveli do kraja. U tom smislu, i kontinuitet rešavanja tako nekih drugih pitanja, donošenja zakona koje smo ovde u Skupštini imali, kao i sa ovim današnjim zakonom, u stvari pokazuje jednu celovitost, jedan celovit nacionalno odgovoran i na na visokom nivou pristup pitanjima koja se rešavaju. U tom smislu se postavljaju temelji za ono što će biti strategija razvoja kulture svakom slučaju, smatram da je ovim urađen jedan veliki posao, ali da naš odnos prema žrtvama ne sme da bude ovim završen i da u stvari sve ono što se događalo na teritoriji Jugoslavije u poslednjim ratovima 90-ih godina takođe u narednom periodu mora da bude predmet opsežnog, odgovornog i celovitog istraživanja u svakom pogledu. Bilo gde i na kom mestu, ko god je pravio nepočinstva, ko god je činio ubijanja mora da bude imenovan, ali istovremeno i žrtve. Time ćemo u stvari pokazati da li je srpski narod bio genocidan u događanjima 90-ih godina, koliko je ljudi stradalo u tom, gde i na kom mestu i Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Metohiji. I sve ono što rade pojedini centri na istraživanju žrtava, mesta pogibije ljudi mislim da treba objedinjeno da bude u jednom istorijskom proučavanju, istorijskom sećanju i memoriji i memoriji koja će ubuduće biti u tom delu ustrojena. Na taj način ćemo odbraniti svoje ime, odbraniti svoju antifašističku borbu, odbraniti svoje spomenike, ali istovremeno odbraniti i našu budućnost i budućnost ovog naroda, u smislu njegove istorijske zaštite i vrednosti koje on ima.U tom smislu smatram da je i ovakav pomak i amandman koji sam podnela u ovom članu 2. ovog zakona nešto što u svakom slučaju obezbeđuje celovitost proučavanja onih događanja koja su na ovom prostoru bili u prvom periodu 1941. i početkom 1942. godine. Hvala. Hvala, gospođo Dragaš.Reč ima ministar Vladan Vukosavljević.Izvolite, ministre. **Vladan Vukosavljević** Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažena narodna poslanice, želim da iskoristim ovu priliku da se u ime Ministarstva kulture i informisanja ja vama zahvalim na jednom vrlo važnom amandmanu koji je prihvaćen.Kvalitet ovog vašeg amandmana podiže preciznost i jezičkog i smisaonog izraza onoga što se želelo reći u načelnom pristupu u izradi ovakvog zakona. Eto, ovo je jedan, kako bih rekao, mali trijumf sistema u kome narodni poslanici daju amandmane na predloge koje izrađuju ministarstva ili Vlada Republike Srbije.Ovo je zaista jedno vrlo kvalitetno poboljšanje i mislim da je zakon ovim vašim amandmanom postao još precizniji, još pedantniji u kulturno-istorijskom smislu i u smislu onoga što jeste njegova zamišljena kulturno-politička i istorijska misija i hvala vam na posvećenosti u davanju ovakvog predloga.

da u stvari dosledno čitanje i proučavanje zakona koji se nalaze pred narodnim poslanicima i njihova analiza, u smislu njegovog kvalitetnog poboljšanja, može u svakom slučaju da doprinese njegovom poboljšanju. I u tom smislu je zadovoljstvo bilo i u ovom prethodnom četvorogodišnjem mandatu, u svakom pogledu saradnja koja je postojala sa Ministarstvom, ako je bila sa iskrenim pobudama, čini mi se i znalački, sa razumevanjem obrazložena i prihvaćena, mogla da dobije ovakav epilog. Još jednom, hvala vam na svemu. Hvala, gospodine predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, preduhitrio me je ministar u pohvalama amandmana gospođe Dragaš, ali ja bih želeo i imam potrebu da i u ime Odbora za kulturu i informisanje zaista pohvalim ovu posvećenost i preciznost koja je pokazana prilikom postavljanja ovog amandmana i drugih amandmana gospođe Dragaš, a naravno i da pohvalim Ministarstvo koje je prepoznalo kvalitet i pravu definiciju.Ovo

u krovnu organizaciju, „Topovske šume“ su atraktivan prostor koji se nalazi na Autokomandi. Nažalost, jedan deo je sada u vlasništvu Miroslava Miškovića i nadam se da upravo ovim zakonom i ovakvim pristupom štitimo taj memorijal i to mesto i nadam se da čak ni jedan zaljubljenik u materijalna dobra kao što je gospodin Mišković neće sebi dozvoliti da gradi tržni centar ili hotel na mrtvim dušama na preko 4.000 stradalih Jevreja i Roma. Hvala.

mi Srbi koji smo postradali u Drugom svetskom ratu sa 15% stanovništva treba sa dužnom pažnjom da se setimo onih koji su nas u taj rat uvukli. Recimo, Engleza. Kažu, ima izreka – kada se dve ribe posvađaju na dnu mora, kaže, mora da je neki Englez ili Britanac iza nekog kamena. Oni su vešti u žrtvovanju drugih za sopstvene interese.Hajde da vidimo, u filmovima gledamo taj žestoki antifašizam, antinacizam, borbu Engleza, Britanac, Amerikanaca protiv Nemaca. Da li je to tako? Samo nešto više od dve godine otkada su 200.000 funti dali generalu Simoviću da nas 27. marta polako uvede u krvoproliće, u nestanak 1.200.000 Srba, Englezi su maja meseca 1938. odigrali utakmicu u Berlinu. Ova njihova i nemačka reprezentacija, gde Englezi dve godine pre žrtvovanja Srba salutiraju Hitleru, svi do jednog. Pre same utakmice u svlačionicu je ušao engleski diplomata i naredio fudbalerima Engleske da salutiraju Hitleru bez obzira što on čak nije ni došao na stadion, već su bili neki visoki funkcioneri nacističke partije. Evo tih fotografija. Setimo se naših prijatelja Engleza koji su hteli da nas proglase genocidnim narodom, setimo se da 1938. godine salutiraju Hitleru pred 110.000 nacista u Berlinu. Dobro da se setimo, da se naši gledaoci takođe sete i da dobro razmislimo pre nego što krenemo vruće glave eventualno, ne daj bože, u neke druge sukobe, da ne budemo baš previše emotivni. Neka nam srce bude toplo, a glava da nam bude hladna.Setimo se ovih Britanaca, da je to 1938. godine bilo posle pripajanja Austrije, da su u nemačkoj reprezentaciji igrali i neki pripojeni fudbaleri iz Austrije, čak i jedan Englez koji je dao gol. Dakle, i prošireni nacisti su igrali za Nemačku, a bitno je da su Englezi tolerisali pripajanje Austrije, bitno je i da im je ponuđeno zašto su to radili, pa ih je nekako FIFA eskivirala. Ponuđeno im je mesto Austrije na svetskom prvenstvu, koja je izbrisana zato što je pripojena Nemačkoj. E, toliko o licemernim Englezima, za koje neki misle da su nam bili neki saveznici i prijatelji, a da ne govorimo o tome da su po naređenju Broza bombardovani gradovi 1944. godine po deset puta, od Niša do Alibunara, Podgorice, Beograda više puta, pa i na Uskrs, pa i na sahranama, nema šta nam nisu radili. Zato ne znam ko nas je više mrzeo, da li Nemci ili naši saveznici.S tim u vezi, da se Engleska ne bi branila, ovde kraljica Elizabeta,

u dvorcu, čini mi se u Škotskoj, pozdravljaju nacističkim pozdravom, verovatno šalju i poljupce Adolfu Hitleru.Zato braćo Srbi, građani Republike Srbije dobro da razmislite ovim dobrovoljnim davaocima srpske krvi i da znate dok je u Drugom svetskom ratu stradalo najviše ruskog i srpskog stanovništva uz jevrejsko, Srba je stradalo 15%, Jugoslovena 10% a i u tim Jugoslovenima baš smo mi Srbi uzeli najveće učešće, Hrvata je stradalo 70.000 a Srba je stradalo 1.200.000.Da dobro naučimo neke lekcije iz prošlosti i da, opet kažem ono što sam rekao prošli put, da mi dobro razmislimo da smo dosta puta ratovali za velike, dosta puta smo ratovali za tuđe interese, dosta puta smo ratovali za druge, vreme je da od sada živimo samo za sebe i za naš narod u okruženju. Hvala. **Vladimir Marinković**

ali malo inspirisan, eto, malo istorijska referenca jedna koja nije loša da se možda kaže.Neke stvari koje ste vi uvaženi narodni poslaniče napomenuli ne treba možda ni da čude. Ne znam koliko naša javnost zna, to je zanimljiva istorijska činjenica, naglašavam činjenica, da je engleska dinastija zapravo u svojoj osnovi nemačka dinastija i to dinastija Saks-Koburg i da su oni svoje ime promenili u Vindzor 1917. godine tokom Prvog svetskog rata.Ja ovo ne kažem da je samo po sebi dobro ili rđavo, već samo ukazujem na jednu zanimljivu istorijsku činjenicu koja može, eventualno, da pruži neke male dodatke u objašnjenjima shvatanja istorijskih tokova i okolnosti. S tim u vezi sam i pomenuo jednu koloritnu istorijsku ličnost iz Engleske tog vremena iz kog je igrana ova utakmica u Berlinu, a to je notorni Osvald Mozli i kažem taj nacistički pokret u Nemačkoj je, što je kontra-intuitivno za naša današnja znanja i učenja, bio veoma, veoma prisutan na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva.Prema tome, svi oni, pojedinci ili delovi društava, koji zlonamerno ili zlobno ponekad Srbiji spočitavaju stvari koje se ne mogu spočitavati trebalo bi ponekad da se pogledaju u svoje istorijsko ogledalo i da prokomentarišu ili shvate onu sliku koju u tom ogledalu možda mogu da vide. Hvala na pažnji.

zaoštrim odnose sa Englezima, niti da ih postavim istorijski na mesto koje im pripada, zbog drugosrbijanaca. Oni često zbog jedne šake Ljotićevaca, zbog nekoliko ludaka i čudaka koji za vreme Drugog svetskog rata uradili nešto čega bi se mi postideli žele da prikažu Srbiju kao neku vrstu saveznika nacizma i čisto zbog njih sam ovo izneo.Jeste engleska dinastija bila bliska krvno i Nemcima, ali ima tu još nečega, u ovim filmovima u Drugom svetskom ratu dominiraju američki filmovi. Uglavnom su veliki borci protiv nacizma za mene minorni Pokret otpora u Francuskoj, koji je čak predvodio fudbaler Ivica Bek. Jedan od tih koji su predvodili, Srbin, učesnik Mundijala u Montevideu 1930. godine i on je učestvovao u tom Pokretu otpora. Uglavnom su filmovi o anti-nacizmu i borbi protiv Hitlera američki, engleski, francuski, to su glavni borci itd.

svih tih ratova i sukoba, čini mi se da su rađe viđeni gosti u nekim državama Nemci kao osvajači, nego kao Srbiji koji su i Rusi koji su podnosili najveće žrtve, a Poljska prošle godine najbolji primer kada se obeležavao „Pomor“ u Poljskoj, „Pogrom“, Poljaci nisu pozvali Ruse i Srbe koji su bili najveće žrtve. Englezi su stradali 0,08%, Srbi 15%, Jugosloveni 10%.

Dame i gospodo, poštovani prisutni, podizanje spomen obeležja je veoma važno za bacanje još jednog snopa svetla na fenomenologiju zla i zločina, za koje mislim da ovo naše društvo, pogotovo akademska zajednica, pogotovo intelektualna elita, duguje celokupnoj zajednici, više korektnosti, više naučnosti, više istinoljubivosti u tom smeru.Naime, u grčkoj mitologiji kao što znate su postojala dva brata, Prometej i Epimetej. Prometej je imao lice normalno prema napred, a Epimetej je imao lice okrenuto prema nazad. Dakle, mi smo i kao zajednica i kao država i kao nacija i kao kultura zapravo i sve druge zajednice u prilici birati između te dve orjentacije. Okrenuti se prema istoriji prošlosti sa sve onim što je u njoj dobro, loše, teško, gorko ili slatko i postati taocem te prošlosti ili okrenuti se prema budućnosti, a pravac prošlosti upotrebiti onoliko koliko nam je potrebno u pogledu istine, u pogledu sagledavanja stvarnih istina, a opet sa ciljem pouke koju bismo koristili i kapitalizovali u budućnosti. Zato je od izuzetne važnosti imati ovo na umu i ako uspemo uzeti meru u tom smeru, dakle, onda se sve to može pretvoriti u vrednost.Međutim, ukoliko slušamo sve glasove na ovu temu, mnoge u ovom parlamentu, ali isto tako i mnoge na medijima, nažalost i kod većeg dela intelektualne zajednice, vidimo da postoji neka vrsta utrkivanja u žalopojki, u provejavanju emocija. Mislim da to ne koristi nikome. Prvo ne ostavlja uopšte ozbiljan utisak, a drugo to zapravo daje prednost prošlosti nad budućnošću. Zato želim ukazati na to da orjentacija prema prošlosti je destruktivna za svaku zajednicu. Ne škodi ona onima na kojima se brusi jedan određeni nacionalistički patriotizam. Ne, naprotiv, vatra je takva, ona ona prži one okolo, ali na kraju ona upropasti i izgori i samu pećnicu koja je ugostila.S može se primetiti još nešto, da ovde na našem prostoru nažalost najčešće imamo dva pristupa, odnosno dva standarda kada su u pitanju žrtve, kada je u pitanju zločin. Nikako da ujednačimo taj standard tamo gde smo većina i tamo gde smo manjina. Dakle, jedna vaga, jedan kantar, gde smo većina, gde smo jači. Na jedan način ćemo definisati i zločine i zločince, i žrtve, i pristup tom zločinu, i definisanje i zločina, i posledica, i krivaca, i svega ostalog. A tamo gde smo manjina, gde smo ugroženi, onda se primeni najčešće drugi princip.Još jedna stvar, kulturno civilizacijski, ne možete biti istovremeno i snaga i žrtva. Ne možete biti i sila i žrtva. Birajte, da li želite da budete žrtva ili sila. Ako hoćete da ste sila, onda morate imati snage da prevladate rane iz prošlosti, da ih pobedite, da ih valorizujete na način naučno, istinito, koliko je to moguće u relativnoj ljudskoj moći.Ali, ne možete istovremeno biti i sila i žrtva. Žrtva izaziva sažaljenje. Ako previše se potencira fenomen žrtva onda se igra na kartu sažaljenja, ali tada više niste snaga, niste faktor, niste neko ko može voditi određene lokalne ili određene regionalne procese. Smatra da su ove tri primedbe, ove tri sugestije veoma važno imati u vidu jer podićemo spomen obeležja, ovo će proći, proći će izbori, proći će naši mandati, vlade, vlasti, ali odgovornost za reč bi morala biti veća.Ove reči idu u etar. Reči formiraju svest, formiranju nađu budućnost, one idu i prema našim srcima i prema građanima i prema nebu, one kruže. Reči su temelj kulture i zato je meni važnije probrati reči i snositi odgovornost za to nego li izidati brojne spomenike ili neke druge monumentalne građevine. Hvala vam. **Vladimir Marinković**

da su pod uticajem Jevrejske zajednice došli do ovog Predloga zakona o memorijalnom centru. Žao mi je što naša država to ranije nije učinila na zahtev brojnih organizacija, uključujući i predstavnike Srpske akademije nauka, čak i u vreme ovog režima. To možete proveriti u agendi poseta kod predsednika Republike, u prethodnom mandatu.Žao mi je što sam ovde naišao na osudu koja se odnosi kao kritika onih protivnika vladajuće većine koji nisu ostali u Skupštini. Žao mi je što sam naišao na osudu u ovoj Skupštini kada sam uneo sliku „Plava grobnica“, žao mi je što sam naišao na podozrenje kada sam doneo Gideonovu knjigu „Jasenovac Aušvic na Balkanu“ i to sa ličnom posvetom zahvalnosti svojeručno potpisanom od njega. Žao mi je što mi reče kritike upućuju oni koji su bili sa mnom u Ruskoj dumi ušavši sa rukama u džepovima, dok sam ja doneo tri istorijske slike i poklonio prvom potpredsedniku, odnosno prvom zameniku predsednika Ruske dume, potomku generala Ždanova. Žao mi je što nema razumevanja osim od strane ministra koji argumentovao obrazložio jedan jedan i drugi predlog, uvažavajući istorijske činjenice.Ne želim više da učestvujem u ovoj raspravi. Napustiću ovu sednicu. Doći ću na glasanje. Ostajem pri mojim amandmanima, a gospodina ministra bih zamolio da dobro razmisli o nekim amandmanima, nevezano za naslov i sve one članove koji proizilaze iz tog naslova, odnosno predloga za promenu naslova, kao što je npr. stavljanje kao što je npr. stavljanje predstavnika zaposlenih u nadzorni odbor jer ne mogu same da nadzorišu. To vidim, takođe, da je odbijeno. I, kao što je činjenica da u upravnom odboru, u nadzornom odboru i u programskim savetima nema predstavnika srpskih institucija, izuzimajući resorno ministarstvo. Hvala lepo. **Vladimir Marinković** Hvala, profesore Ševarliću.Reč

Na periferiji tog grada, na teritoriji NDH je bio logor Staro sajmište. Bio bi greh prema svim Zemuncima, koji su nekada živeli ili sada žive ili simpatišu Zemun kao simpatičan grad. Ja sam rođen u Zemunu i ne bih voleo, rođen zato što je porodilište jedino u Sremu u tom trenutku bilo u Zemunu, i ne bi mi bilo drago da se logor Staro sajmište, kako se i zvao, nazove logorom Zemun.Ja nisam rođen u logoru, ni u bivšem logoru. Ja sam rođen u Zemunu. A, na periferiji Zemuna uz dozvolu NDH Nemci su likvidirali na surov način od 6.500 do 7.000 Jevreja i 12.000 Srba.Moji potiču iz Bosne i Hercegovine i ne znam na koji način su dospeli u taj logor, Foča, Goražde okolina, delovi stare Hercegovine, dakle ne znam kojim putevima su oni uopšte se našli i završili u logoru Staro Staro sajmište.Ovde je rečeno nešto što je mene pogodilo. Ja sam u srednjoj školi zbog porodice u kojoj sam odrastao i u vojsci, sve vreme bio lojalan državi, ali nisam verovao baš u Potemkinova sela. Pokušali su da nas uče da je srpska vojska, a to je radila KP, da je srpska vojska vodila hegemonističke ratove od 1914. do 1918. godine, recite mi da grešim da takvih lekcija nije bilo, da je vodila hegemonističke ratove i da je porobila sve druge naše narode i narodnosti.

koji su bili najmlađi Titovi odbornici koji su prihvatili tu vrstu ideologije i onda pod starost kažu – ali ja sam hteo da unesem sliku „Plave grobnice“. „Plava grobnica“ pripada srpskom narodu. To je sećanje da je Srbija oslobađala druge, a ti drugi su digli ruku na Srbiju i Srbe. „Plava grobnica“ podseća na to. Ali, mene podseća i na one koji danas žele politički i „Plavu grobnicu“ da iskoriste, uprkos tome što su bili najmlađi Titovi odbornici, šefa partije koji nas je učio da su Srbi sa milion i 264 hiljade, poginulih Srba iz Srbije, vršili hegemonističke ratove od 14. do 18. da bi porobili naše narode i narodnosti.Stvarno

sam jedan ovakav zakon, vidim da budi dosta emocija među narodnim poslanicima. Međutim, prvo što moram da istaknem, zakon nije napisan i mi danas ga ne donosimo pod bilo čijim pritiskom. Jeste pisan zakon u saradnji sa svetskom jevrejskom organizacijom, kao što je pisan i prethodni zakon o obeštećenju žrtvama holokausta bez pravnih naslednika.Međutim,

ratu.Toga smo svedoci, i dešava se i dan danas, i dešava se nad velikim brojem žrtava, kako samog Holokausta, zato što neki jednostavno žele da izbegnu svoju istorijsku odgovornost, ne ličnu, ali istorijsku odgovornost za ono što su pripadnici njihovog naroda radili u prošlosti.Imali smo to, ne mogu nazvati baš revizionizmom, ali pod izgovorom bratstva i jedinstva za vreme komunističkog režima, sve žrtve nacističkih zločina i njihovih satelita nisu prikazane u pravom svetlu, jer, eto, to se desilo, žrtve postoje, ali postoji neka budućnost, pa zarad te budućnosti ne trebamo ni da govorimo o tim žrtvama.Ja bih samo da podsetim, imali smo poemu Ivana Gorana Kovačića "Jama", a koliko je do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije bilo jama u kojima su se nalazile kosti Srba, bez ikakvog obeležja? Na desetine. Bacani su u vrtače, zaboravljeni.Ono što je najstrašnije, valjda zbog te želje za nekom budućnošću, svi su se okretali ka tome, a sama budućnost je nosila nove opasnosti, koje su se desile ne posle jednog veka, jedva da je prošlo nešto malo više od 45 godina

zbog različitosti u veri, različitosti u naciji, zato što su želeli da žive na svojim ognjištima, gde žive vekovima, proterivani u "Bljesku" i "Oluji", a jedan od krivaca jeste želja komunističkog režima da se o zločinima ne govori, zato što bi zločini posvađali narod.Vidimo sad da ta ideologija i takav stav nisu bili dobri. Zločini su se ponovili, zločinci su pripadnici istog naroda, žrtve su pripadnici istog naroda koji je i stradao za vreme Drugog svetskog rata.Da budemo takođe jasni, Republika Srbija i srpski narod mogu da ističu i brojnost svojih žrtava, mogu da ističu i zločine koji su se dogodili, mogu svuda i na svakom mestu u svetu to da govore, ali da budemo takođe i svesni i postavimo pitanje - da li je to dovoljno? Da li možemo u pokušaju revizionizma istorije, istorije vezano za Drugi svetski rat, Srbija sama i usamljena da dokazuje svoje žrtve, da dokazuje stradanje svog naroda i na taj način opomene čitav svet da se tako nešto više ne sme ponoviti? Ja, da budem iskren, mislim da to možda jeste moguće, ali mislim, takođe, da će biti mnogo teško.Jedan teško.Jedan od naroda koji su najviše stradali u Drugom svetskom ratu jesu Jevreji, pripadnici jevrejskog naroda. I bez obzira na razne pokrete, udruženja, koja su profašistička po ideologiji, kada god spomenete Jevreje, u svakom iole građaninu koji ima malo škole stvarate pomisao na ono što su oni doživeli u Drugom svetskom ratu.Kad kažemo - Staro sajmište, mnogi pomisle da se to dešavalo tad u onoj okupacionoj zoni koja je pripadala Srbiji, jer samo Sajmište je samo na nekoliko kilometara odavde, ali to je pripadalo Nezavisnoj Državi Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata. Srpski narod delio je sudbinu pripadnika jevrejskog naroda za vreme Drugog svetskog rata. I da li postoje dva naroda koja mogu toliko dobro da se razumeju po pitanju stradanja u Drugom svetskom ratu nego što su to Srbi, Jevreji i pripadnici ruskog naroda? Ja mislim da ne.Jedan od načina zaštite od revizionizma, jer svesni smo da se umanjuje i pokušava da se umanji kroz razne kvazinaučne radove broj žrtava i pobijenih u Jasenovcu, broj žrtava i pobijenih po raznim jamama po Bosni, Hrvatskoj, Liki, Kordunu, Baniji, itd, da ne nabrajam, pokušava da se umanji broj žrtava. Jedini ozbiljan odgovor, odnosno mnogo uspešniju borbu da se sačuvamo od revizionizma i sačuvamo uspomene na žrtvu, i sačuvamo sećanje, jeste da se udružuju narodi po tom pitanju koji su stradali. Zato i jesam govorio, a na to sam naišao na veliku osudu pripadnika poslaničkih grupa zašto ja ističem da su sve žrtve iste i da nemaju narodnu pripadnost, zato što ako budemo samo vodili računa o svojim žrtvama, prvo, nećemo moći da sačuvamo uspomenu na njih i opomenu za buduća pokoljenja da se to više ne desi, jer baš se desilo posle Drugog svetskog rata, samo nekoliko decenija.Moramo decenija.Moramo da udružimo narode koji su najviše stradali da šalju opomenu neprestano čitavom svetu da tako nešto više ni jednom narodu više ne sme da se desi.Imamo desi.Imamo hrabrosti da govorimo o svojim žrtvama, ne kao što je to bilo ranije, za vreme Borisa Tadića, Vojislava Koštunice i drugih, da se stidimo svojih žrtava. Smemo da govorimo, smemo da obeležavamo mesta njihovih stratišta, smemo da se udružujemo sa narodima koji su stradali, sa kojima smo delili sudbinu u Drugom svetskom ratu, da sačuvamo uspomene na sve nevine žrtve i žrtve Holokausta u jednoj najmračnijoj ideologiji, najmračnijoj epizodi od kad postoji ljudska civilizacija.Srbija od kad je vodi Aleksandar Vučić sme i o tome da govori, za razliku od bivšeg režima koji se krije sada i poziva na bojkot, da bi izbegao odgovornost i osudu naroda za ono što su uradili, pljačkali taj isti narod, a kada su u pitanju žrtve, prikrivali, da bi se što više dodvorili revizionistima

Zahvaljujem.Ja ću se nastaviti na govor koji je moj uvaženi kolega Arsić govorio.Moram da istaknem da srpski i jevrejski narod gaje jedno dugogodišnje prijateljstvo, a takođe moram da istaknem da je i ovaj Predlog zakona donet uz uz konsultaciju i uz učešća Saveza jevrejskih opština, kao i Saveta romske nacionalne manjine.Ono što takođe moram da istaknem, to je da Republika Srbija, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, upravo boreći se protiv revizionizma istorije, u Ujedinjenim nacijama 2018. godine bila je izložba koja se odnosi na nezaborav na sve one zločine koji su se desili u Jasenovcu, a naziv izložbe je bio "Jasenovac, potreba da se ne zaboravi".Moram istaći da je direktor te organizacije, međunarodne organizacije koja se desila u UN i gde je čitav svet imao priliku da vidi jedan često malo spominjani dokument iz Drugog svetskog rata, a to je da je na teritoriji Nezavisne Države Hrvatske stradao ogroman broj Srba, među njima i ogroman broj dece, kao i Jevreja, Roma i drugih antifašista.Takođe, moram da istaknem da je u svojoj studiji dr Grajf, koji je inače istoričar za Holokaust, napravio komparativnu analizuju između „Jasenovca“ i „Aušvica“ i naveo 57 načina svirepog mučenja od strane ustaša koje su doživele žrtve u koncentracionom logoru „Jasenovac“.Takođe, moram da istaknem da je prvi put izraelski predsednik gospodin Rivlin došao u posetu Srbiji 2018. godine. Primio ga je gospodin Aleksandar Vučić.Takođe, moram da istaknem da se prvi put na zgradi Predsedništva Republike Srbije na Andrićevom vencu povodom sećanja na Holokaust i na sve žrtve stradale u „Aušvicu“, zavijorila zastava sa Davidovom zvezdom. To je, naravno, odjeknulo u Izraelu uz sve pohvale i uz dužno poštovanje prema Republici Srbiji, koja gaji kulturu sećanja na sve žrtve stradale u Drugom svetskom ratu, odnosno i na žrtve jevrejskog naroda.Takođe, moram da istaknem da je i ove godine povodom obeležavanja 75. godišnjice Holokausta predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao u Izraelu i da ga je tom prilikom primio i predsednik države Izrael gospodin Rivlin.Naravno Rivlin.Naravno da ovaj zakon, pre svega, ima značaj sa aspekta očuvanja kulture sećanja na sve žrtve koje su stradale u muzeju „Staro sajmište“. Naša je moralna obaveza da se to ne zaboravi, ali naša je odgovornost da sadašnje i buduće generacije učimo tome. Jedan od načina rada upravo Memorijalnog centra „Staro sajmište“ jeste i obrazovno- vaspitni, ali i naučno-istraživački rad, da se zlo više nikada ne ponovi. Zahvaljujem.